Poštovane dame i gospodo, nastavljamo rad Prve sednice Narodne skupštine Republike Srbije u Dvanaestom

vas da je članom 88. stav 5. Poslovnika Narodne skupštine predviđeno da kvorum za rad Narodne skupštine na Prvoj sednici Narodne skupštine postoji ako je na sednici prisutna većina od ukupnog broja narodnih poslanika.Radi utvrđivanja broja narodnih poslanika prisutnih u sali, molim narodne poslanike da ubace svoje identifikacione kartice u poslaničke jedinice elektronskog sistema

odnosno da je prisutna većina od ukupnog broja narodnih poslanika i da postoje uslovi za rad Narodne skupštine, u smislu člana 88. stav 5. Poslovnika Narodne

Poslanička grupa Socijaldemokratska partija Srbije, za predsednika Poslaničke grupe određen je narodni poslanik Branimir Jovanović, a za njegovog zamenika narodni poslanik Nataša Mihajlović Vacić; Poslanička grupa SPAS, za predsednika Poslaničke grupe određen je narodni poslanik Marina Raguš, a za njenog zamenika narodni poslanik Radovan Tvrdišić; Poslanička grupa Savez vojvođanskih Mađara, za predsednika Poslaničke grupe određen je narodni poslanik dr Balint Pastor, a za njegovog zamenika narodni poslanik Elvira Kovač; Poslanička grupa PUPS P“, za predsednika Poslaničke grupe određen je narodni poslanik Milan Krkobabić, a za njegovog zamenika narodni poslanik Mira Petrović; Poslanička grupa Jedinstvena Srbija,

nisu položili zakletvu prilikom verifikacije mandata na konstituisanju Narodne skupštine, neophodno je da je sada

Hvala uvažena predsedavajuća.Reklamiram povredu Poslovnika u članu 103. u vezi sa članom 107.Obraćam se formalno vama zato što još uvek vi predsedavate ovim zasedanjem koje je bez ikakvog obrazloženja prekinuto još pre 80 dana. Dakle, 80 dana ovaj saziv ruši dostojanstvo ovog parlamenta i ovaj saziv ruši dostojanstvo građana koje mi ovde predstavljamo. Saziv u kome imate apsolutnu većinu.U ovoj zemlji je postalo nepojmljivo da se nešto uradi sistemski, da se nešto uradi bez pompe i bez nekakve skandalizacije. 123 dana od izbora do danas. Za to vreme smo mi ovde mogli da uradimo mnogo posla. Između ostalog mogli smo da kao parlament formiramo anketni odbor koji bi se bavio utvrđivanjem odgovornosti za propuste koji su doveli do gubitka života i ugrožavanja zdravlja građana.Još nismo utvrdili odgovornost za greške koje su nastale u prvom i drugom talasu virusa Korona, a već smo ušli bez parlamenta u ovaj treći najavljeni talas. Mogli samo, ali vi niste dozvolili.Podsećam vas da su gradovi Sandžaka bili na najvećem udaru virusa Korona i da je zdravstveni sistem u katastrofalnom stanju. Za svo ovo vreme mogli smo da pronađemo odgovorne, da kaznimo odgovorne i da spremno dočekamo taj treći talas.U čemu je problem? Zašto onda niste dozvolili da se prema predlogu, koji smo kao parlamentarna stranka dali Aleksandru Vučiću, da se izbori održe 6. septembra, najranije 6. septembra i da se nakon toga krene u formiranje Vlade? Zbog takvog neodgovornog pristupa vi ste doveli građane u opasnost. Zar su izbori bili važniji od života građana? Ne,

Nisam povredila odredbe člana 103.

Uvažena predsedavajuća, povreda Poslovnika i odmah ću vam reći na početku, ne tražim da se Narodna skupština u danu za glasanje izjasni o ukazanoj povredi Poslovnika, član 27.Molim vas da ovu sednicu vodite tako da zaštitite dostojanstvo i ugled Narodne skupštine Republike Srbije. To što neko ima potrebu da na početku jedne važne i izuzetno značajne sednice, ne samo za parlament, parlamentarizam, već za Srbiju i za građane Srbije, jer ovo je sednica koja se tiče budućnosti Srbije i budućnosti svakog građanina Srbije, ima potrebu nešto da kaže da bi izneo određene političke kvalifikacije, molim vas da to ubuduće nedozvoljavate.Zloupotreba epidemiološke situacije, pa onda nekakva neodgovornost, pa onda nekakva skandalizacija, iako su rezultati kada je reč o Koroni vidljivi, iako smo imali prilike o svemu tome da razgovaramo ovde u parlamentu. Ako ste imali potrebu da bilo šta kažete, onda ste to trebali tada da uradite, a ne da imate danas naknadno pamet.Ni sa čim se ne kasni i vi to jako dobro znate i trebali ste da skrenete pažnju prethodnom govorniku na rokove o formiranju Vlade. Dakle, Vlada će biti formirana pre jasno zakonom i Ustavom definisanih rokova.Dakle, rokova.Dakle, potreba za prisustvom u javnosti je vidljiva, ali nemojte da dozvolite na ovako jeftin način neko pokušava da politički profitira i da politički bude prisutan, dajte da se vratimo dnevnom redu, mislim da je pred nama jedan izuzetno važan dan, dan važan za parlamentarizam, ali ponavljam, važan za budućnost Srbije i za građane Srbije. Zahvaljujem. Hvala.Obaveštavam vas da sam, u skladu sa članom 9. Poslovnika Narodne skupštine, primila jedan predlog kandidata za predsednika Narodne skupštine.Predlog

Uvažena predsedavajuća, dame i gospodo narodni poslanici, želim najpre da vam čestitam na izboru

zasedanja i nastavku Prve konstitutivne sednice da svima nama poželim uspeha u jednom izuzetno važnom i značajnom, rekao bih, zajedničkom poslu.Demokratija se, dame i gospodo, ostvaruje na izborima, ne na ulici, već na izborima. Parlamentarna demokratija podrazumeva višestranački sistem. Građani su imali jasnu priliku da na parlamentarnim izborima kažu šta misle o političkim strankama, šta misle o programima političkih stranaka. Više od 20, ispravite me ako grešim, koalicija i političkih stranaka je učestvovalo na parlamentarnim parlamentarnim izborima, a na odgovornim i ozbiljnim političkim opcijama je uvek da prihvate jasno demokratski izraženu volju građana, ma koliko im se ta volja građana u određenom trenutku možda možda i ne sviđala.Želim da verujem da ove poštapalice, i to želim da kažem na početku današnjeg zasedanja, ove poštapalice koje uglavnom svi koristimo na početku diskusije – uvaženi, poštovani, da to nećemo koristiti samo kao odraz rekao bih lažnog međusobnog poštovanja, već da će period koji je pred nama biti period i trpeljivosti, međusobne tolerancije, uvažavanja, poštovanja i strpljenja. To ne zavisi samo od može želje, to neće zavisiti ni od nadam se budućeg predsednika Narodne skupštine Republike Srbije, to neće zavisiti ni od rukovodstva Narodne skupštine koju budemo danas izabrali zajedno, mislim na potpredsednika i na sekretare, to će zavisiti od svih nas. Dakle, svih 250 poslanika je odgovorno za funkcionisanje ili ne funkcionisanje Narodne skupštine Republike Srbije.Građani od nas očekuju odgovoran i ozbiljan odnos. Verujem da nećemo imati situaciju kakvu smo imali, ja se nerado vraćam u prošlost i uvek želim da gledam u budućnost, ali moram da pomenem da ne želim da verujem da ćemo imati situaciju kakvu smo imali u prethodnom sazivu. Pa da zbog nekakvog navodnog bojkota parlamenta, a razlog tog bojkota je nemogućnost za demokratskim sučeljavanjem mišljenja i demokratskom raspravom. Nemamo jedan deo poslaničkih grupa, naravno da to nije razlog, niko nikada u ovom parlamentu u prethodnom sazivu, a i u sazivima od 2012. godine do danas nije želeo da spreči demokratskoj sučeljavanje i mišljenja, i demokratsku raspravu. Ali, suština je u tome da je neko politički dovoljno anemičan, pa da kroz takav vid rasprave ne može da pokaže svoju snagu. To je, dame i gospodo narodni poslanici, uvažena predsedavajuća klasična nemoć.Dakle, nemoć.Dakle, ovde nije potrebna snaga sile, već snaga argumenata. Mi smo mnogo puta do sada, tokom prethodnog saziva, kao poslanički klub govorili o tome da poslanik nije jak onoliko koliko je fizički snažan i onoliko koliko može glasno da govori ili da lupa o poslaničke klupe. Samo primitivni ljudi koji nemaju argumente to čine. Poslanik je jak koliko su mu jaki argumenti. Ponavljam, ne snaga sile, već snaga argumenata.Parlament je glas naroda, mesto gde mi, legitimno izabrani predstavnici građana, razgovaramo o alternativama kako da dođemo do najkvalitetnijih rešenja koja će biti u najboljem interesu građana Srbije. Ključna reč u svemu tome, mislim da je reč pristojnost. Pristojnost znači da najpre iz javnog diskursa izbacimo sve ono što je negativno kako bi imali normalnu komunikaciju, kako bi imali normalni dijalog u parlamentu. Ali, isto tako, pristojnost znači čestito, pošteno i odgovorno obavljati posao za koji su nam građani dali mandat i legitimitet, obavljati ga odgovorno, ozbiljno, ali i snositi odgovornost za ono što je rečeno. Dakle, pristojnost, ali ujedno uvažavati i princip odgovornosti.Mislim da je vladajuća koalicija od 2012. godine u tom smislu napravili veliki iskorak u parlamentarnoj demokratiji, jer do te 2012. godine, znate, u Srbiji su svi za nešto bili krivi, a niko nije snosio odgovornost.Dame i gospodo narodni poslanici, uvažena predsedavajuća, čast mi je i privilegija da danas u svojstvu predlagača, kao predstavnik Poslaničke grupe Socijalističke partije Srbije, naravno, uz veliku zahvalnost svima vama, jer da nije vaših potpisa ne bih bio u mogućnosti da danas budem predstavnik predlagača, pre svega kolegama iz Srpske napredne stranke, kolegama iz Partije ujedinjenih penzionera Srbije, našim predizbornim koalicionim partnerima iz Jedinstvene Srbije, SDPS-u, manjinama, kolegama iz Srpskog patriotskog saveza, sam u mogućnosti da govorimo o Predlogu kandidata za predsednika Narodne skupštine Republike Srbije.Želim Srbije.Želim odmah da kažem zašto sam rekao posebna zahvalnost kolegama iz Srpske napredne stranke. Nije ovde, dame i gospodo, reč o matematici i brojkama i ne govorimo mi o tome da je nekome potreban neki broj poslanika da bi se formirala parlamentarna većina i da bi se formirala Vlada Republike Srbije, to je SNS mogla da učini i bez koalicionih partnera. Ne bih na taj način, kako to neki pokušavaju da čine u javnosti, pojednostavi razgovore koje je predsednik Republike i predsednik SNS vodio sa parlamentarnim strankama u Srbiji, jer to su razgovori koji se ne odnose na to ko ima kakve afinitete i ko će koji resor voditi, to nije spisak lepih želja. To su razgovori koji se tiču budućnosti Srbije i to su razgovori koji se tiču budućnosti svakog građanina Srbije.Što poslaničke grupe Socijalističke partije Srbije, gospodin Marković će govoriti, ali nadam se da se neće naljutiti, jer naš stav je bio potpuno isti po tom pitanju, mi smo odmah nakon izbora rekli da smo ponosni na sve ono što smo radili zajedno sa Srpskom naprednom strankom i našim koalicionim partnerima u prethodnom vremenskom periodu. Kada kažem ponosni, pre svega mislim na ojačan i osnažen međunarodni ugled Srbije, na sve ono što smo radili na nacionalnom, državnom, ekonomskom i političkom planu, i da smatramo da je to jedan dobar osnov za nastavak saradnje i da želimo da kao predizborna koalicija damo svoj doprinos očuvanju političke stabilnosti koja je potvrđena na parlamentarnim izborima, ali isto tako nacionalnom i državnom jedinstvu, imajući pre svega na umu izazove i teškoće sa kojima će se Srbija suočavati u periodu

Ona ključna pitanja, nacionalna, državna, politička i ekonomska, rešavali smo konsenzusom. Dakle, ovde je reč o uverenosti i ispravnosti ideja u koje verujemo, za koje se zajedno zalažemo i ciljeva koje želimo zajedno da ostvarimo.Dozvolite mi da se vratim na ono što je danas ključna stvar, a to je obrazlaganje Predloga kandidata za predsednika Narodne skupštine Republike Srbije, gospodina Ivice Dačića.Prvi put u novijoj istoriji, voleo bih da me neko ispravi ako grešim, ali prvi put u novijoj istoriji na političkoj sceni Srbije predsednik jedne političke stranke, političke stranke koja je na političkoj sceni Srbije punih 30 godina i za tih 30 godina je relevantan politički činilac, je kandidat za predsednika Narodne skupštine Republike Srbije. Čovek koji ima dugogodišnje političko, dugogodišnje parlamentarno iskustvo i nije slučajno što je, on nama vrlo često kaže nemojte da govorite o tome, i ja znam da ću posle ovog govora da pretrpim kritike od njega, ali ja ću to danas reći, nije slučajno što je diplomirao na Fakultetu političkih nauka sa prosečnom ocenom 10 kao najbolji student i što nerado govori o tome, jer to je samo potvrda da sve ono što zna i ume želi da stavi u službu svojih građana i svoje države.Od samog početka svoje karijere obavljao je važne partijske funkcije, ali i značajne funkcije u zakonodavnoj i izvršnoj vlasti Republike Srbije. Bio je poslanik, izvinite ako grešim, ali mislim 30 godina parlamentarnog života?(Ivica 28 godina. Najpre poslanik u Skupštini Savezne Republike Jugoslavije, potom poslanik u Skupštini Srbije i Crne Gore, a zatim i poslanik u Narodnoj skupštini Republike Srbije, gde je vodio i neke od ključnih i značajnih resora u Narodnoj skupštini Republike Srbije. Bio je predsednik Vlade Republike Srbije, ministar unutrašnjih poslova i ministar spoljnih poslova. Sve svoje dužnosti obavljao je uspešno, ostavio tragove svoga rada. U svim sektorima kojima je upravljao ostavljao je značajne tragove, značajne rezultate, kako u pogledu organizovanosti i stvaranja kvalitetnih zakonskih okvira, tako i u pogledu doprinosa tih sektora, pre svega kada govorimo o napretku Srbije.Kao ministar unutrašnjih poslova, sproveo je značajne reforme i unapredio položaj policije, formirao Sektor za vanredne situacije. Srpska diplomatija na čelu sa Ivicom Dačićem, uz ogromnu podršku i koordinaciju predsednika Republike Aleksandra Vučića, ali i celokupne Vlade Republike Srbije, osujetila je pokušaje onih koji su želeli da bez Srbije reše pitanje južne srpske pokrajine i diplomatskim tokovima vrati Srbiju na mesto koje joj objektivno pripada. Osamnaest država je povuklo odluku o prihvatanju nezavisnosti tzv. Kosova.Danas je, ponavljam, ojačan i osnažen međunarodni ugled i međunarodni imidž Srbije. To ne dolazi samo od sebe, za to je potreban veliki rad, trud, posvećenost i energija kakvu su imali i i predsednik Srbije i ministar spoljnih poslova tada i prvi potpredsednik Vlade Ivica Dačić, ali ponavljam i celokupna Vlada Republike Srbije.Verujem Srbije.Verujem da onog trenutka kada bude izabran, a ne sumnjam u to, za predsednika Narodne skupštine Republike Srbije nastaviće da se bavi parlamentarnom diplomatijom, koja je takođe od velike važnosti i velikog značaja za Srbiju.Ogromno državničko i političko iskustvo, posvećenost, patriotizam, tolerantnost, komunikativnost kojom se odlikuje Ivica Dačić verujem da su garant da će i dužnost predsednika Narodne skupštine Republike Srbije uspešno obavljati u korist Srbije i u interesu građana Srbije.Potpuno sam ubeđen da će parlament na čelu sa Ivicom Dačićem, rukovodstvom, mislim na potpredsednike koje budemo izabrali, sekretarom kojeg budemo izabrali danas, uspeti da na najbolji mogući način da odgovore na pitanja koja se postavljaju pred parlament kao najviši organ zakonodavne vlasti i da će raditi u najboljem interesu građana. Potpuno sam ubeđen da će parlament biti simbol demokratičnosti, efikasnosti, transparentnosti i javnosti u radu.Moram da kažem nešto o čemu nisam želeo danas da pričam, ali vidim da je to tema u javnosti, pa prosto zarad javnosti i zarad građana Srbije moram i o tome nekoliko rečenica. Nadam se da mi nećete zameriti.Vidim potrebu pojedinih, nazovite političkih opcija, da onog trenutka kada je predsednik Srbije i predsednik SNS najavio da će najavio da će kandidat za predsednika Narodne skupštine Republike Srbije biti gospodin Ivica Dačić vidim potrebu pojedinih nazovite opozicionih političkih stranaka da degradiraju i minimiziraju ulogu predsednika Narodne skupštine Republike Srbije. Ne minimiziraju oni samo njegovu ulogu, nego minimiziraju na taj način i ulogu svih nas, svih koji smo dobili, ponavljam, legitimitet i mandat da obavljamo jedan odgovoran i ozbiljan posao u interesu građana. To mogu, znate, samo politički diletanti koji ne shvataju formalnopravni značaj i ulogu predsednika parlamenta, kao između ostalog i to da je on akter u nekoliko tema koje su postavljene kao prioriteti.To su isti oni, podsetiću vas, koji su do vlasti i privilegija želeli da dođu bez izbora, oni koji sve vreme pozivaju na nekakvu promenu izbornih uslova, iako ti izborni uslovi, vi jako dobro znate, nisu menjani od 2008. godine, pozivaju na promenu izbornih uslova, izbornih pravila, a od svega toga prave farsu, zamajavaju javnost, jer jako dobro znaju da iz te bezizlazne političke situacije u tom trenutku imaju samo jedan put, a to je očajnički i gubitnički put – bojkot izbora, koji je doživeo propast. To su oni koji su rekli ili su zahtevali, kada smo vodili međustranački dijalog, kada smo razgovarali na Fakultetu političkih nauka, i toliko koliko su spremni na uopšte dijalog, to su oni koji su rekli – ili 42 zahteva ili bojkot. To nije način da sa nekim razgovarate i da vodite dijalog ako želite da dođete do kompromisnog rešenja, na šta je u tom trenutku bila spremna vladajuća koalicija.Oni koji su shvatili da nije potrebno da učestvuju u razgovorima i međustranačkom dijalogu jer je dovoljno da se sa svojim prijateljima sastanu u hotelskim lobijima, to je bilo daleko značajnije od onoga što smo svi mi zajedno ovde u sali radili, razgovarali u institucijama sistema, o izbornim uslovima, o svim pitanjima koja se tiču izbora i bili spremni i pokazali spremnost da promenimo sve ono što smatramo da može da poboljša izborne uslove u Srbiji.Oni koji nisu shvatili da

a mi smo sa tih 3% želeli zapravo da oživimo parlamentarni život, da vratimo život u parlament, da se dijalog i politika vode u parlamentu, a ne na ulici i da imamo reprezentativnije javno preslikano mnjenje ovde u parlamentu. Nažalost, i tih 3% je za njih bilo nedodirljivo i nedostižno. Znate kako, oni hrabri

oročićemo Vladu Republike Srbije i imaćemo izbore 2022. godine, oni postavljaju pitanje – a zašto, čemu? Pa čekajte, dogovorite se sami sa sobom.To me podseća na onaj period kada su odlučili da bojkotuju parlament i kada su svi imali samo jedan jedinstven stav, a to je raspisivanje vanrednih parlamentarnih izbora. Kada su shvatili ne da ne mogu da predstavljaju alternativnu vladajućoj koaliciji, već da se postavlja pitanje da li mogu politički da prežive, onda su prešli na druge političke floskule i druge političke formulacije. Ali da ne pričam danas previše o njima, vratiću se na temu i vratiću se na ono zbog čega smo danas tu.Još tu.Još jednom, želim svima vama da zahvalim na podršci koju ste pružili svojim potpisom kandidatu za predsednika Narodne skupštine Republike Srbije Ivici Dačiću. Verujem da ćete u danu za glasanje to i potvrditi. Verujem da u ovom parlamentu možemo da uspostavimo jedan normalan dijalog, normalnu komunikaciju, u najboljem interesu građana Srbije. Verujem u budućnost Srbije i verujem u one ciljeve koje je definisao predsednik Republike, i predsednik Narodne skupštine, zajedno sa svima nama je tu da pomognemo u realizaciji tih ciljeva. Zahvaljujem.

nastavljamo

Poštovana predsedavajuća, dame i gospodo narodni poslanici, želim i ja na početku da vam čestitam na mandatima, da čestitam, pre svega, na rezultat koji je postigla vladajuća većina proteklih godina, odnosno, od 2012. do 2020. godine.Odmah godine.Odmah na početku bih govorio o predloženom kandidatu za predsednika Narodne skupštine Republike Srbije, i mogu da vam kažem da naša koalicija SPS-Jedinstvena Srbija, je počastvovana ovim činom da predsednik Republike i predsednik najveće parlamentarne stranke,

veliki perfekcionista u pozitivnom smislu, i posle toliko godina saradnje predložio Ivicu Dačića, kao drugog čoveka u ovoj državi, to znači da je Ivica Dačić opravdao sve ono što se zove saradnja između Aleksandra Vučića i gospodina Ivice dame i gospodo, mnogo toga što sam ja hteo da kažem rekao je gospodin Đorđe Milićević, ali ne mogu da ne kažem, da 2008. godina, je bila godina kada je Ivica Dačić SPS-JS, doneli smo odluku da napravimo proevropsku vladu, i kako bi spasili Srbiju od daljeg propadanja, i nismo pogrešili, velik broj investitora je tada dolazio i otvarao fabrike u Srbiji, ali posebno je veliki uspeh kada smo napravili sa SNS 2012. godine koaliciju o političkoj saradnji. Da jedna takva koalicija na političkoj sceni traje osam godina, to je retkost

SNS.Kada je u pitanju današnji kandidat za predsednika Skupštine, on ima ogroman rezultat i bilo mu je veoma teško da obiđe toliko zemalja, on je obišao pojedine zemlje za koje građani Srbije prvi put su čuli da postoje, i da i da te zemlje, kažu – evo, mi ćemo da povučemo priznanje o nezavisnosti KiM.Zajedno sa predsednikom Vučićem uspeli su da smanje, da kosovski Albanci više nemaju većinu u institucijama gde se odlučuje o sudbini građana Srbije i o Srbiji. Ono što je, mogu slobodno da kažem, najveća pobeda, da su kosovski Albanci izgubili kada su tražili da, ja neću reći tzv. Kosovo. Jer, da vam kažem, to mi smeta kad neko kaže tzv. Kosovo, tzv. nezavisno Kosovo, a ne tzv. Kosovo i Metohija je sastavni deo Srbije i da koristimo termin, onaj koji pripada nama kao političarima i da vam kažem da su oni tada, kosovski Albanci izgubili kada su podneli zahtev da uđu u Interpol. Poznato je šta bi se dešavalo Srbima na KiM i da bi to vratilo Srbiju unazad, ne znam koliko godina.Vi znate da u međunarodnim odnosima ne poznaje se međunarodno pravo dato nekim aktima, tamo se poštuje većina glasova, stavi se na glasanje i mi smo, zato što nismo imali, evo, Dule se sekira da li će biti direktor, bićeš Dule, bićeš, dobro si radio,

Dule.Tako da kandidat današnji, dame i gospodo, gospodin Ivica Dačić će biti pravi predstavnik srpskog parlamenta i on ima najveće iskustvo. Ja sam pre neki dan rekao, ostalo mu je još da bude predsednik Skupštine i predsednik Srbije. I on i ja smo se složili da predsednik Srbije treba da bude i u narednom vremenskom periodu gospodin Aleksandar Vučić, a mi da mu pomažemo. Da mu pomažemo na način kao do sada što smo mu pomagali. Vi znate da su meni nuđene ministarske funkcije i Aleksandar Vučić mi je nudio i gospodin Tadić, ali ja sam hteo da pokažem da mi ne treba fotelja i da mi ne treba pozicija ministar da bi nešto dobro radio za Srbiju. Mnogo zemalja sam i ja obišao i uvek kada sam odlazio u neku zemlju informisao sam predsednika Srbije Aleksandra Vučića i naravno mog koalicionog partnera i ministra inostranih poslova, gospodina Ivicu Dačića.Ovaj parlament će se razlikovati od drugih parlamenata, odnosno od drugih saziva. Zašto? Narod je, dame i gospodo, izabrao prave predstavnike. Mi ne možemo da kažemo kakva je bila blokada medija, kako oni drugi zbog blokade medija nisu mogli da uđu u parlament. Pa, ima nešto što se zove društvene mreže. Molim vas, hajde da radimo anketu koliko ljudi od 18 do 35 godina gleda tv i čitaju novine. Manje od pet a ovi drugi su vodili kampanju preko društvenih mreža, mislim na opoziciju i tu su pisali sve i svašta i nisu imali tu priliku da im građani daju poverenje kako bi ušli u parlament.Strašno sam ljut na Aleksandra Vučića, zašto on u drugom delu izborne kampanje dozvolio da oni koji nisu izašli na izbore ne treba da nose, da overi notar, potpisano lice koje daje svoj glas za kandidaturu te partije, a mi smo morali da idemo kod notara. Vi koji sedite ovde, kod notara i da se čeka red kod notara i da ljudi možda izgube u manjim gradovima gde postoji jedan notar ili dva notara sa sto hiljada stanovnika, treba pet sati da izgubi da čekajući u redu čovek da saglasnost, odnosno svoj potpis za neku partiju i tako dalje. I to im je bilo malo.Ali, ja kao čovek iz privrede, mnogo godina i mogu da kažem malo poznajem i taj medijski posao, novinarski, zašto su napustili parlament u izbornoj kampanji i pred izbore ako drugi program RTS-a prenosi sve ono što govore poslanici u ovom parlamentu. Tako da ih mnogo ne žalim. Građani Srbije su dali poverenje onima koji veruju, a rekao je i Đorđe, da se ja ne ljutim, nisam mogao da ukapiram zbog čega, možda zato što si uzeo deo od teme o kojoj sam ja hteo da govorim, ali naravno da se ne ljutim. Zašto kažu vanredni izbori za godinu i po dana? Pa, ljudi, prvi put da čujem da opozicija ne želi izbore. Godinu i po dana imate vremena da vodite kampanju od vrata do vrata, od kuće do kuće, preko društvenih mreža i to je valjda dobro da građani ocene rad sadašnje većine. Ne, kaže, možda ćemo mi da bojkotujemo ponovo i tako dalje.Moram, s vremena na vreme da se vratim na Ivicu, pošto ja ne pišem govore i možda sam jedini političar koji ne piše govore i ne spremam se za sednice. sednice. Juče sam imao neke delegacije i uopšte nisam razmišljao o tačkama dnevnog reda, ni o današnjoj tački, ni o budućem vremenskom periodu, uvek govorim iz zdravog razuma i na osnovu iskustva koje ja imam, kada je bio ministar policije Ivica Dačić, od tada pa nadalje prvi put se preseklo da se ne tuku radnici koji traže svoja prava na ulici, nekada neko zaveden, nekada neko sa pravom, neke organizacije, a znamo kako je to bilo do 2008. godine, odnosno za vreme dok je on bio ministar policije, i ne samo za vreme dok je bio ministar policije, za vreme dok je obavljao funkciju ministra inostranih poslova.Putin je dao priznanje Ivici Dačiću za dobru prijateljsku saradnju između srpskog i ruskog naroda. Nije to malo priznanje. On je rekao da ovo priznanje deli sa građanima Srbije, a očigledno da oni koji procenjuju, a zove se Vladimir Putin, teško i retko kada mogu da naprave grešku.Vi znate da su srpski predstavnici teško mogli da imaju kontakt sa papom i sa Svetom stolicom, a kada je Ivica Dačić imao prijem kod pape, sedeo je do Svete Svete stolice, odnosno pored pape. Znate, da papa stavi jednog bivšeg komunistu, sadašnjeg socijalistu, pored sebe da sedi, to je očigledno neko veliko priznanje koje je dao ne samo Ivici Dačiću nego i srpskom narodu i svima onima koji žive u Srbiji.Koja je prednost i vrednost Ivice Dačića? Zato što sve ono što je govorio tamo gde se odlučuje o sudbini srpskog naroda, govorio je i u Srbiji, a posebno kada je bila sednica na Savetu bezbednosti. Dobro znate koje je termine koristio, jedna dama tamo koja je napala Srbiju i srpski narod i prvi put su građani čuli ono što mi koristimo kad je velika nepravda, a vi znate šta, da ja to ne ponavljam danas, i da je predstavljao Srbiju na veoma visokom nivou.On je potpisnik Briselskog sporazuma. Šta to znači? To znači da ono što je potpisao, zajedno sa Aleksandrom Vučićem, traže i da se realizuje. Ali, moramo da priznamo rad i predsednika Srbije i ministra inostranih poslova sve ono što se dešavalo u poslednjem vremenskom periodu. Laž je da će sada Nemačka da povuče priznanje o nezavisnosti Kosova i Metohije, da će Makron, predsednik Francuske, itd, bez obzira što Makron voli Srbiju i dok je bio u Srbiji znate da mu je bila ruka na srcu, itd, ali, u povratku u Pariz, priča je ista.Nije lažno da je Angela Merkel rekla svojim preduzetnicima, vlasnicima velikih kompanija – idite u Srbiju, ulažite, tamo postoji bezbednost i sigurnost kapitala. i nešto hiljada građana Srbije radi u tim nemačkim fabrikama. I ne samo u nemačkim fabrikama, već i u nekim drugim fabrikama.Ivica Dačić se razlikovao od drugih ministara inostranih poslova koji su kad su negde putovali spavali u skupocenim hotelima i da vam ne pričam koje su to pare, to vi mnogo bolje znate od mene, bavili ste se tom statistikom, a Ivica Dačić je skroman čovek. On je na moru bio za ovih 12 godina pet puta i to sam ga ja vodio u Grčku, i to tamo gde je najjeftinije, u Paraliji, gde svi jedu giros i Ivica i ja jedemo giros sa ljudima.Dok nije nije postao ministar inostranih poslova imao je jedne pantalone, samo da vam kažem, odnosno dva para – jedne – jedne one što nose električari pa stavljaju šrafciger u džep i onda je bila kritika njegovih savetnika i kažu – ej, bre, čoveče, ne predstavljaš ti samog sebe i jedva smo ga naterali da kupi tri odela. da kupi tri odela. To je istina. Njegova deca su skromna, porodica. Pravi predstavnik srpskog domaćina.Zato puno hvala Aleksandru Vučiću koji je doneo takvu odluku da Ivica Dačić bude predsednik srpskog parlamenta.Šta je još važno? Važno je da mi iskoristimo te kontakte, te prijateljske odnose sa nekim velikim zemljama, a i sa afričko-arapskim državama,

i da on iskoristi, zajedno sa predsednikom Srbije, Aleksandrom Vučićem, tu poziciju koju je imao nekada i ta prijateljstva.Smejali su se Ivici Dačiću, kažu – vidite, on peva. Ljudi, ja bih voleo da znam da pevam, ne znam. Kad ti dođe gost, a mnogo večera sam organizovao, 15 stranih investitora otvorili su fabrike u Jagodini, od 15 njih 10 kad dođu i kažu – nećemo, ja ih samo ubedim da prenoće dve noći kod mene i oni su moji i Božiji. I da vam priznam, više puta sam zloupotrebljavao Ivicu Dačića da dođe, da otpeva, da priča sa tim ljudima.Kad mi idemo u kampanju, on je jedini političar koji je rizičan od korone, da ne prenese na druge, a u stvari sam ja dobio koronu a on nije. On se ljubi sa svima redom kad izlazimo, kad ulazimo, i uvek kasnimo. Ne kasnimo mi što smo kasno ustali, nego zato što ga voli narod.Kad sam kod korone, i to je isto zasluga ove vlasti, da mi u okruženju smo država koja ima najmanji broj zaraženih. Ja sam imao koronu i trajala je 40 minuta, kao i moja supruga i moj sin. Kako 40 minuta? Tako što sam 40 minuta imao temperaturu. Posle toga – ništa. I nisam publikovao, jer ja nisam za to da političari imaju dupli imunitet, da imate onaj imunitet koji se zove pasoš i zdravstveni imunitet.Mogu da vam kažem da mi je drago što sam preležao koronu, ali moramo da vidimo kako da manje plašimo narod, ukoliko se nastavi ovako, svakog dana po pet sati na svim televizijama da se priča – umro Pera, Mika, Žika, ujutru kad ustanete prvo pipate ženu za čelo, ako imate ženu, ili žena pipa vas za čelo,

ali sat i 45 minuta! Ja vam garantujem da sad i moja majka, koja je rođena 1938. godine, može da vam priča o koroni pola sata.Poruka je da nosimo maske, ali, život mora da ide dalje, ljudi. ljudi. I u ekonomskom smislu ako mi sada nastavimo da tako radimo onda se građani Srbije plaše, ne odlaze na posao zato što će možda da dobiju koronu i tako dalje.Kad sam kod korone, da vam kažem da u Jagodini 36 dan da niko nije zaražen. Ima još gradova u Srbiji, naravno, gde nema korone.Struka je u pravu kada kaže – treba izbegavati velike skupove, tačno je to. Znači, da izbegavamo velike skupove, da nosimo maske, ali deca moraju da idu u srednju školu.Imam petoro đaka u kući, jednu nedelju idu u školu, drugu nedelju ne idu.

Ako 98% roditelja kaže – hoću da mi dete ide u školu, pa roditelj je najodgovorniji za svoje dete i ako u školama nemamo veliku pojavu virusa korone da deca idu svakog dana u školu. Kako to idu u vrtić? Kako idu u osnovnu školu, a ne mogu u srednju, hoće to neko da mi objasni? Naravno da ne može niko da mi objasni.Znači, ja ovo ne govorim kao političar. Ja imam dvanaestoro članova porodice. Svi živimo u jednoj kući. Imam petoro unučadi i znam šta su emocije, znam šta je realnost. Isto tako svako od nas kaže - mladi da nas naslede itd. Pa, ko će da nas nasledi ako oni dve godine i kako se govori da će biti ova korona i u narednom vremenskom periodu, da ćemo da uđemo i u 2021. godinu? Oni će dve godine nastave da izgube. Ne ulazeći u ono što su deca navikla da idu na ekskurziju itd, hajde to smo im zabranili, ali da idu u školu, moraju da idu u školu.To je na neki način i moj apel, nije zloupotreba ove teme, jer ako bi pričao samo o Ivici Dačiću…

jer ovo je tema gde je malo 20 minuta. Trebali smo da glasamo da bude dva puta po 20 minuta i ne samo za izbor predsednika Skupštine, nego i za izbor Vlade itd.Da samo kažem nekoliko rečenica o Vladi i završavam. Vlada je imala dobar kontinuitet i dobre rezultate i treba da nastavi u tom smeru. Mi ćemo podržavati i ono što radi predsednik Aleksandar Vučić i ono, naravno, što se zove predsednik Skupštine, da redovno dolazimo na sednice, da ne ličimo na

Ima reč narodni poslanik, Šaip Kamberi.

Ujedinjena Dolina i SDA Sandžak, se izjašnjavam protiv kandidature predloženog kandidata za predsednika Narodne skupštine.Pre svega, nas niko nije konsultovao o predloženom kandidatu, niti o novoj Vladi o kojoj se priča i za čije formiranje saznajemo više iz sredstava informisanja. Ovo je jedan od praktičnih razloga zašto nećemo.Politički razlog zašto nećemo glasati za predloženog kandidata jeste da je on pripadao političkoj eliti koja je izazvala krvave ratove na tlu bivše Jugoslavije, čije posledice i danas sagledavamo, a posebno se odnose na manjene koje su i dalje u nepovoljnom položaju u Republici Srbiji.Gospodin Ivica Dačić se često puta tokom svoje političke karijere izjašnjavao mržnjom prema pripadnicima različitih manjina, a u zadnje vreme je evidentna činjenica da u javnosti, čak i u nastupima na televiziji, priziva na zataškavanje zločina koji su počinjeni na kosovskim Albancima i na negiranje zločina koji su tamo počinjeni.Takođe, on poziva na to da se ne razotkriju eventualne masovne grobnice koje postoje u Srbiji i zbog toga neće dobiti naš glas.Kao ministar unutrašnjih poslova, dok je vodio taj resor, poznato je da je pokrenuta inicijativa o brisanju, odnosno pasivizaciji prebivališta građana, čime se direktno uticalo da u opštinama Preševske doline, Bujanovac, Preševo i Medveđa i u opštinama Sandžaka, dođe do smanjenja broja stanovništva i direktnog uticaja na strukturu stanovništava, odnosno demografsku strukturu stanovništva tih opština.Kaže se da će gospodin Ivica Dačić biti predsednik srpskog parlamenta. Po onome što se ovde vidi, ovde postoje i drugi.

glas.Samo da se nadovežem na nešto što je ranije već rečeno, a koje se slavi kao uspeh, opoziv priznavanja „republike Kosovo“, vi možete to oceniti kako hoćete, ja ću samo da citiram jednog stranog diplomatu koji kaže da je to „pucanj u svoje noge“.Dakle, iz razloga koje sam izneo naša poslanička grupa će glasati protiv izbora predloženog kandidata. Hvala.(Ivica

Male tehničke komplikacije, ali gospodin Dačić ima, kako je to sistem pokazao, duplikat kartice, pa obzirom da dok tehnička služba ne reši taj problem, dozvolite da ja kao predstavnik predlagača, na to po Poslovniku imam pravo, da javim na izlaganje malopređašnjeg kolege koji je rekao razloge zbog kojih poslanička grupa, kojoj pripadam, neće glasati za gospodina Dačića kao predsednika, kandidata za predsednika Narodne skupštine Republike Srbije. To je njegovo legitimno pravo, ali dozvolite, moje legitimno pravo je da se ne složim sa razlozima o kojima je on govorio.Govorio govorio.Govorio je o političkim razlozima, jer su manjine u nepovoljnom položaju. Da su manjine u Narodnoj skupštini Republike Srbije u nepovoljnom položaju, on danas ovako ne bi govorio u Narodnoj skupštini Republike Srbije.Da li Srbi ovako kao manjine mogu da govore u bilo kojem parlamentu u regionu? Videli smo primere kako prolaze kada govore i kada imaju kritički osvrt, ali mi se nećemo tako ponašati. Mi se prema manjinama ponašamo onako kako smo se ponašali i u prethodnom periodu. Naš cilj je mir, stabilnost, prosperitet, dogovor, saradnja. Žao mi je što to kolega nije shvatio.Ali, ono što je žalosno je kada nemate nijedan argument, vi onda prizivate prošlost i prizivate nekakve avete prošlosti. Dragi kolega, iz prošlosti i od prošlosti se ne živi. Iz prošlosti se izvlače pouke i afirmiše se ono što je dobro.Žao mi je što ste ostali u prošlosti, jer ako ostanete u prošlosti, nećete imati ni sadašnjost, nećete imati ni budućnost, ali to je vaša stvar. Na nama je da gledamo u budućnost.U

ću vam reći, a da ne budem grub, najblaže rečeno – licemerno. To da li je vas neko pozivao na razgovor, da li ste vi ljuti ili ne, pa nemojte da se obraćate gospodinu Dačiću i nemojte da se obraćate nama.Da li je gospodin Dačić govorio zastrašujuće o zločinima nad kosovskim Albancima? Ne, nikada. Gospodin Dačić se uvek zalagao za istinu, a istina uvek mora da bude osnov za iznalaženje kompromisnog rešenja. Gospodin Dačić je taj koji je potpisao Briselski sporazum. Gospodin Dačić je taj koji je poveo dijalog, dijalog, koji bi vodio do kompromisnog i pravičnog rešenja koji će biti prihvatljiv za obe strane.Pozivate strane.Pozivate na jedinstvo u parlamentu, ja nemam ništa protiv. Uvek smo jaki onoliko koliko smo jedinstveni. Ali, koliko mene pamćenje služi, vi pripadate poslaničkoj grupi Sulejmana Ugljanina. Jel ja grešim? Jel ja grešim? Grešim? Ne pripadate poslaničkoj grupi gde su poslanici Sulejmana Ugljanina?

govorio pripada poslaničkoj grupi kojoj pripadaju poslanici Sulejmana Ugljanina? Mogu li da dobijem odgovor na to pitanje da bih nastavio diskusiju, jer imam pravo kao predstavnik predlagača? Branko, možete li vi da mi odgovorite na to pitanje?Da li kolega koji je maločas govorio pripada poslaničkoj grupi kojoj pripadaju poslanici Sulejmana Ugljanina?

**Đorđe Milićević** Ja znam kome pripadam, moj predsednik je tu, a tu je i moj predizborni koalicioni partner. Ja sam u sigurnim rukama. Ali, pitam kome pripada kolega koji je maločas govorio, kojoj poslaničkoj grupi, da bih znao da nastavim svoju diskusiju.

SDA Sandžaka? Znači, Sulejmana Ugljanina, jel tako?E, sad, pošto govorimo o nejedinstvu, pošto govorimo o poštovanju manjina, a to sve govorimo u Narodnoj skupštini Republike Srbije, a mi smo dovoljno tolerantni i kulturni da saslušamo, onda ja želim da nastavim svoju diskusiju u tom pravcu, jer na to imam pravo kao predstavnik predlagača.Sada, da vas podsetim, tragikomično je da je taj Sulejman Ugljanin od 2000. godine do 2016. godine aktivno učestvovao u političkom životu Srbije, obavljao značajne državne funkcije, u političkom životu Srbije,

a desilo se da govori o nekakvoj okupaciji Sandžaka od strane Srbije i traži rešavanje statusa Sandžaka. Jel ja grešim? Jel to tako bilo u Srbiji? Recite mi.Da mi.Da se podsetimo, gospodin Ugljanin je bio narodni poslanik u više saziva Narodne skupštine, ministar u Vladi, koje su se zalagale za teritorijalnu celovitost i državni suverenitet i integritet Republike Srbije. Jel ja grešim?Sve vreme dok je bio ministar zadužen za regionalni razvoj, od 2008. do 2014. godine, dok je upravljao Kancelarijom za nedovoljno razvijena područja je bio član Upravnog odbora Fonda za razvoj Republike Srbije, govorio je da je Srbija naša zemlja.Ja kažem i danas, Srbija jeste naša zemlja. Srbija jeste i zemlja svih vas, ali nemojte na ovakav način da se ponašate, jer nije korektno i nije u duhu tolerancije.Danas razotkrivate svoje pravo lice, zaboravljajući da je Raška oblast bila srce srednjovekovne srpske države. Kao što je jedne godine, mislim prošle godine, pozvao Bedžeta Pacolija, takozvanog ministra spoljnih poslova samoproglašene države Kosovo, da u svojstvu zamenika premijera i ministra spoljnih poslova republike Kosovo prisustvuje sednici Nacionalnog veća Bošnjaka i na taj način javno priznao tu samoproglašenu državu, tako sada još dalje nastavlja sa kršenjem zakona i Ustava države Srbije, pozivajući međunarodnu zajednicu što ne štiti Sandžak od Srbije.Na ovaj način, ja nemam ništa drugo da kažem, osim da pokušava da destabilizuje situaciju u Raškoj oblasti, izmišljajući probleme. Svesni smo da gospodin Ugljanin, koji u vreme obavljanja visokih funkcija u državi Srbiji nikada nije postavio pitanje Sandžaka. Gospodine Dačiću, vi ste bili ministar, ispravite me ako grešim, da li je nekada bilo postavljeno pitanje Sandžaka?Ma, vi vičete jeste meni to već deset godina, ali ja to nikada nisam čuo javno. To što vi meni kažete u prolazu, ja to ne prihvatam. Sada, u stvari, želi medijsku pažnju zarad sticanja političkih poena. Ja nemam ništa protiv.Ne mislimo da mu treba posvetiti preteranu pažnju, ali mi samo pitamo da li takvo ponašanje nadležni organi treba da tolerišu ili konačno da na adekvatan način reaguju, kao kad se pojavite na onoj konferenciji za štampu, pa u svojstvu lekara pričate o maskama sa punim pravom, eto čisto da bi bili politički prisutni.I vi meni sada, posle svega ovoga, pričate o manjinama u Srbiji, pričate o nama, pričate o nama, pričate o nepoštovanju, pričate o Ivici Dačiću koji zastrašuje manjine u Srbiji, koji zataškava nekakve zločine, pa nemojte molim sam vas na početku, možemo i ovako da razgovaramo i možemo da nastavimo, ja nemam ništa protiv, nemam apsolutno ništa protiv, ali dajte da imamo jedan prag tolerancije. Ovaj parlament je uvek poštovao i negovao manjine. Ovaj parlament je dozvoljavao, nema sekretara, tu je pomoćnik sekretara, neka me ispravi ako grešim, da se predstavnici manjina obraćaju na svom jeziku, tako Branko bilo? Nikada nismo postavljali to pitanje i nemojte da skrećete sa teme, i nemojte na ovakav način da govorite loše o Srbiji u Narodnoj skupštini Republike Srbije, jer ima nas koji vam to nećemo dozvoliti. Nećemo vam dozvoliti da na ovakav način narušavate ne samo Srbiju i Srbiju, ali i dostojanstvo i ugled Narodne skupštine Republike Srbije i dostojanstvo i ugled svakog poslanika Narodne skupštine Republike Srbije. Zahvaljujem.

Hvala, uvažena predsedavajuća.Ja bih pre nego što krenem u obrazlaganje povrede Poslovnika, pokušao od vas da zatražim odgovor na pitanje po kom osnovu je govorio prethodni govornik, da li je dobio repliku

Kao predlagač. **Enis Imamović** Znači, dobijao je reč kao predlagač. U redu.Dakle, kada je dobio reč kao predlagač o tački dnevnog reda koja kaže – izbor predsednika Narodne skupštine Republike Srbije, valjda je trebao da govori o izboru za predsednika Skupštine Republike Srbije. Koliko sam mogao da čujem, on je ovde izneo razne frustracije, kao uostalom i činioci ovog režima kojima se u svakoj situaciji priviđa ime Sulejmanu Ugljaninu.Sulejman Ugljanin nije u ovom parlamentu, još uvek nije kandidat za predsednika Narodne skupštine Republike Srbije, ali kada to bude, onda će moći da se govori o njemu.Što se tiče ustavnih što se tiče ustavnosti zahteva koje Sulejman Ugljanin traži od ove države, a to je formiranje nove autonomne pokrajine Sandžak, to omogućuje Ustav Srbije u članu 182. stav 3. i kada Sulejman Ugljanin i njegova stranka traže da se Sandžak definiše kao nova autonomna pokrajina, i te kako poštuje Ustav,

šefa poslaničkog kluba i kandidata za predsednika Narodne skupštine Republike Srbije.Pošto izneo nekoliko kvalifikacija koje bih želeo da prokomentarišem, ali ne mogu da ne kažem i to, Đorđe Milićević je to malopre spominjao, želim samo da ga usmerim na pravu stranu, nije Sulejman Ugljanin bio samo u nekoj drugoj vladi, bio je u Vladi čiji sam bio predsednik. Bilo je dobro da budete u Vladi čiji sam predsednik, tada ste glasali za mene, a sada nije dobro da glasate za mene za predsednika Narodne skupštine. Kakva vam je to argumentacija?

da se oko toga raspravljamo.Što se tiče Kamberija i njegovih zahteva, pa on je proglasio, on je meni rekao da sam nepoželjan za dolazak u Bujanovac, a kada sam bio ministar unutrašnjih poslova, kada je ubijen policajac. Toliko o tome.Da li sam ja kao ministar unutrašnjih poslova smanjivao broj Albanaca koji tamo žive? Ne, mi smo vodili akciju protiv lažnih prebivališta.

kako to da u celom svetu ne postoji francuski, nemački, italijanski, austrijski, rumunski, mađarski parlament, albanski parlament, a smeta vam samo kada kažete srpski parlament? Ovo je parlament građana Srbije i svih političkih stranaka.Prema tome, molim i Đorđa Milićevića da se više ne javlja za reč…(Đorđe

problem.Pozivate me da gledam unapred. Međutim, ja ne znam nijedno društvo na ovom svetu da je išlo napred dok nije sagledalo svoju represivnu prošlost. Morate se suočiti sa tom prošlošću da bismo mogli govoriti o nekoj demokratiji.Biće ovde vremena do 22. aprila 2022. godine da u detaljima govorimo i o integraciji Albanaca Preševske doline i Bošnjaka. U izveštajima govori o tome i visoki komesar i savetodavni komitet Okvirne konvencije, ali i izveštaj o progresu dosta, i koliko ima Srba na Kosovu integrisanih.Kada je reč o toleranciji samo da napomenem ovde. Na Kosovu postoje ministri srpske manjine

nema?Dakle, motiv prikrivanja ratnih zločina i prikivanja eventualnih masovnih grobnica kosovskih Albanaca je dovoljan motiv za nas da ne glasamo za to. Hvala.

ne negira ovde niko žrtve. Ja sam maločas rekao da se mi zalažemo za istinu, jer je istina jedini osnov za iznalaženje kompromisnog i pravičnog rešenja. Toliko o toleranciji.Vi govorite o integrisanju Srba, a gde to Srbi treba da se integrišu u srpskoj državi i o kakvoj vi to integraciji govorite? Govorite o nekakvim frustracijama, ja sam shvatio samo vaše frustracije iz jednog prostog razloga, jer ne možete da shvatite da više niste deo vladajuće koalicije i da od onog trenutka kada niste deo vladajuće koalicije i kada nemate svoj predsednika ili lidera ili šta vam je već u Vladi Republike Srbije vi pričate nešto drugačiju priču.Nemam ja nikakvu frustraciju. Čoveka nikada nisam ni video, niti poželim da ga vidim, ali za mene je vrlo interesantno kada on govori kao predsednik Nacionalnog veća Bošnjaka, a kada govori kao predsednik SDA. Voleo bih prosto da to definišemo i da definišemo još jednu stvar. Ja sam predstavnik predlagača, gospođo predsedavajuća, i kao predstavnik predlagača mogu da se javim u svakom trenutku.Pošto mi je predsednik rekao da se više ne javljam ja se ovom pitanj8u više neću javljati, jer i on sam kaže već jako dugo vodio ovakvu vrstu polemike i vidi da ona da ona nema kraja, jer nema razumevanja sa druge strane. To u potpunosti shvatam i zahvaljujem vam se.

Hvala, uvažena predsedavajuća.Sada ću govoriti po osnovu replike, s obzirom da je spomenuto ime stranke, ime predsednika stranke u kontekstu kontekstu njegovog učešća u Vladi sa tadašnjim premijerom Ivicom Dačićem.Pred sobom ima Koalicioni sporazum koji je potpisao Ivica Dačić, između ostalo i Aleksandar Vučić u kome su u 13 tačaka spominje Sandžak,ekonomski razvoj Sandžaka, decentralizacija Srbije i svi aspekti koji trebaju da dovedu do regionalizacije Srbije, a Sandžak do statusa nove autonomne pokrajine.Dakle, Sporazum je potpisan 28. 28. januara 2013. godine. Na njemu se nalaze potpisi dr Sulejmana Ugljanina, Aleksandra Vučića i Ivice Dačića i on se tiče učešća SDA Sandžaka u Vladi.S obzirom da tadašnja Vlada nije uradila ništa po pitanju Sporazuma i tačaka Sporazuma koji su potpisani, SDA Sandžaka je izašla iz te Vlade i više nije bila članica te vladajuće većine.Dakle, vrlo prosto. S obzirom da Đorđe Milićević možda nije upoznat sa detaljima tog sporazuma, ja ću vrlo rado, u kolegijalnom duhu, biti voljan da mu ustupim Koalicioni sporazum kako bi se malo bolje edukovao o stavkama koje je njegov predsednik, a današnji kandidat za predsednika Narodne skupštine potpisao - Sporazum koji se isključivo tiče učešća SDA Sandžaka kao regionalne manjinske stranke i čiji je zadatak bio zaštita interesa svih građana Sandžaka, unapređenje života građana Sandžaka, decentralizacija Srbije i definisanje Sandžaka kao buduće autonomne pokrajine u Republici u tom programu SDA Sandžaka i mi ovde poslanici SDA Sandžaka smo dobili podršku birača na izborima i po tom osnovu se mi nalazimo u ovom parlamentu i čitava naša borba u ovom i svim budućim sazivima Hvala. Vreme je.

da čestitam svim političkim partijama koje su ušle u parlament na dobrom izbornom rezultatu i što će imati predstavnike u ovom domu i na taj način predstavljati svoje birače.Siguran sam da ćemo u narednom periodu raditi u interesu građana Srbije na najbolji mogući način.Pred nama je rasprava o izboru predsednika parlamenta i to je veoma važno mesto u sistemu institucija Srbije, posebno u ovakvom organu kao što je najviši zakonodavni organ, Skupština Srbije, jer rad predsednika parlamenta na dobar način usmerava i rad čitavog saziva i rad ostalih poslanika.Poslanička grupa SDPS podržala je kandidata Ivicu Dačića za predsednika Narodne skupštine i verujemo da će on u ovom mandatu profesionalno i u skladu sa zakonom i u skladu sa Poslovnikom obavljati kvalitetno svoj posao. Ovu uverenost zasnivamo pre svega na tome što gospodin Dačić ima jedno izuzetno političko iskustvo. U prethodnim vladama bio je i premijer i ministar inostranih poslova i ministar unutrašnjih poslova. Takođe ima mnogo vremena provedenog u poslaničkim klupama, tako da mu je vrlo poznat rad Skupštine, odnosno način na koji funkcioniše organizaciona struktura parlamenta.Nadam se da će on pre svega efikasno organizovati rad Skupštine, da ćemo imati sednice na kojima ćemo voditi kvalitetnu raspravu o svim pitanjima koja budu na dnevnom redu, da će omogućiti razmenu stavova, nekada i sučeljavanje stavova i da će kao rezultat te diskusije uvek biti jedna dobra pravna norma, neka zakonska rešenja koja će regulisati na najbolji način određene društvene oblasti kod nas.Ono što očekujem pod broj jedan od budućeg predsednika Skupštine to je da ne dozvoli da u Skupštini bude neprimerenog obraćanja poslanicima i kada govorim o tome moram da se osvrnem na prethodni period. Bilo je u prethodnim godinama, mogu slobodno reći, prethodnim decenijama neprimerenog govora u ovoj Skupštini, sazivu, mogli smo se uveriti, neprimerenog ponašanja, nasilnog ponašanja i u samom domu i ispred parlamenta i neki poslanici koji sada i ne sede u ovoj sali su na taj način,

da sankcioniše adekvatno neiznošenje neistina. Razumljivo je da svaka stranka ima svoje ideje, svoju ideologiju, ali i te ideje i taj program mogu da se iskažu na jedan primeren način, adekvatan način bez vređanja političkih suparnika.Ovo sve govori iz dva razloga. Najpre što želim da iskažem stav i očekivanje poslaničke grupe SDPS da će kandidat za predsednika Skupštine stvoriti jedan adekvatan ambijent u kome ćemo raditi. Drugo, ne moram više da naglašavam koliko je važno da se sačuva dostojanstvo Narodne skupštine i siguran sam da ćemo na kraju ovog mandata svi mi zajedno moći da se pogledamo u oči i moći da kažemo da smo kvalitetno obavili posao i da smo sačuvali ugled Skupštine Republike Srbije.Parlament je ogledalo političkog života u Srbiji, ogledalo naše političke scene i moramo da budemo svesni da ne smemo da izneverimo očekivanje ljudi koji su glasali za nas i koji su nas doveli da sedimo na ovom mestu. Naša obaveza je da sačuvamo kredibilitet ove institucije i da kada se ubuduće govori o parlamentu Republike Srbije da to uvek bude u pozitivnom kontekstu.Uloga predsednika Skupštine se ne svodi samo na predsedavanje u plenumu. To je jedan širok opseg nadležnosti i u skladu sa tim predsednik Skupštine ima i veću odgovornost, bar za nijansu veću nego što imamo mi narodni poslanici.Podsetiću poslanici.Podsetiću da u skladu sa zakonom i u skladu sa Poslovnikom, predsednik Skupštine osim što saziva sednice, osim što daje predlog dnevnog reda i brine o radu u samoj Skupštini, da on predstavlja ovu instituciju u zemlji i u inostranstvu. U skladu sa tim mogu reći da ne smemo potceniti spoljnu politiku, odnosno aktivnosti Skupštine na polju spoljne politike. Tu pre svega mislim na parlamentarnu diplomatiju.Gospodin

u jednim složenim međunarodnim okolnostima u vremenu kada vodimo pristupne pregovore sa EU, kada se vodi dijalog sa Prištinom. Nije ni to lak posao.Mi ćemo verovatno narednih dana formirati skupštine delegacije i u njima će biti predstavnici različitih političkih stranaka. U nastupu na međunarodnom polju, u međunarodnim institucijama praksa jeste da političke stranke artikulišu neke ideje i interese tih tih partija iz kojih dolaze, tako da će pred predsednikom Skupštine biti jedan zadatak da uobliči tu spoljnu politiku koja mora biti na istom nivou kao što je spoljna politika Vlade Republike Srbije.Obzirom Srbije.Obzirom na većinu koju imamo u parlamentu, ne sumnjam da ćemo izabrani gospodina Dačića za predsednika Parlamenta. Od njega očekujem da na najbolji način predstavlja Skupštinu, da objektivno, nepristrasno vodi sednice, da bude prvi među jednakima. mu uspeh u radu i nadam se da će na jedan dostojanstven način da vodi ovu Skupštinu kao jednu centralnu zakonodavnu instituciju. Hvala.

Uvažena predsedavajuća, dame i gospodo narodni poslanici, gospodine Dačiću, dozvolite mi gospodine Dačiću da svoje obraćanje ispred poslaničke grupe SVM počnem citatom koji sam tu rekao 26. jula 2012. godine. Vi se gospodine Dačiću sigurno sećate šta se dešavalo 26. jula 2012. 2012. godine, kada je izabrana vaša Vlada. Tada sam ja svoje skupštinsko obraćanje počeo jednim citatom, onako u polušali, ali možda i nije šala.Da ponovim citat – ko bi rekao čuda da se dese pa Miljacka mostove odnese. Ko je pomislio pre nedelju dana da ćemo danas raspravljati o Ivici Dačiću kao kandidatu za predsednika Narodne skupštine? Mislim da Mislim da nas takvih nije bilo. Niko nije pomišljao da će Ivica Dačić biti predsednik Narodne skupštine u Dvanaestom Očekivali smo da će Ivica Dačić biti deo Vlade, da će biti ministar, ali nismo očekivali da će biti na čelu Narodne skupštine RS.Odmah želim da kažem, da neko ne misli da sam sve ovo rekao u negativnom kontekstu,

Sada će se prvi put desiti u istoriji višestranačja u Srbiji, nakon 1990. godine da će na čelu Narodne skupštine biti narodni poslanik koji je ujedno i predsednik jedne političke stranke.To svakako govori o tome da je funkcija predsednika Narodne skupštine druga po važnosti u državi, ne samo po Ustavu, nego da i unutar vladajuće većine smatramo da je to mesto izuzetno bitno. tačnosti, da kažem da je i gospodin Predrag Marković bio počasni predsednik jedne političke stranke, kratko, u vreme dok je predsedavao sednicama Narodne skupštine, ali biti počasni predsednik i biti predsednik jedne političke stranke nisu stranke nisu iste stvari.Sa druge strane, gospodin Dačić ima političko iskustvo dugo skoro tri decenije i sve vreme je bio ili narodni poslanik ili savezni poslanik dok je postojala još SRJ, odnosno državna zajednica Srbija i Crna Gora ili je bio deo izvršne vlasti u svojstvu predsednika Vlade, prvog potpredsednika Vlade, jedno kratko vreme i zamenik predsednika Vlade dok je ta funkcija postojala, ministar unutrašnjih poslova i ministar inostranih poslova. Jedno takvo bogato političko iskustvo sigurno doprinosi tome da on postane uspešan predsednik Narodne skupštine.Sa druge strane ono što mi smatramo izuzetno bitnim, dobro je da bude

političko iskustvo, a druga je stvar kada to političko iskustvo u sebi sadrži i iskustvo narodnog poslanika. Da podsetimo javnost, prema Ustavu suverenost potiče od građana koju oni vrše pomoću slobodno izabranih predstavnika. Građani su 21. juna doneli svoju odluku o tome ko će biti u Narodnoj skupštini, koje stranke, koji poslanici će postati slobodno izabrani predstavnici građana Republike Srbije. Tu odluku svi mi moramo da poštujemo i parlament ima centralnu ulogu u ustavnoj arhitekturi Republike Srbije, pošto je i najviše predstavničko telo i jedini zakonodavni organ u Republici Srbiji, a pored toga i ustavotvorni organ.Zbog toga je izuzetno značajno da na čelu parlamenta bude osoba koja ima bogato političko iskustvo, koja je predsednik jedne političke stranke, ne jedne, nego druge najveće političke stranke, druge najuticajnije političke stranke trenutno u Republici Srbiji i sve ovo sigurno može doprineti tome da Narodna skupština u skladu sa Ustavom ima jaču ulogu nego što je to bilo u proteklim periodima, ne govorim o prošlom mandatu ili o pretprošlom, nego govorim o periodu od usvajanja ovog Ustava, možemo da govorimo i o periodu od ponovnog uvođenja višestranačja, krajem 90-ih, odnosno početkom 1991. godine.Gospodinu Dačiću želim uspeh u interesu svih nas, i želim da kažem da na nas iz Saveza vojvođanskih Mađara sigurno može da računa, da ćemo mi kao i do sada dostojanstveno zastupati interese svih građana Republike Srbije, a prvenstveno onih građana zahvaljujući čijim glasovima smo postali narodni poslanici i čijim glasovima je SVM, naša naša poslanička grupa postala četvrta po broju članova u Narodnoj skupštini Republike Srbije, što se nikad ranije nije dešavalo.Da kažem dve rečenice, doduše nismo još stigli do te tačke dnevnog reda, ali je podeljen materijal, pa da se ne bih javljao pošto obično nema rasprave povodom izbora potpredsednika Narodne skupštine,

To se nikad ranije nije dešavalo da će Narodna skupština imati dvoje potpredsednika iz reda pripadnika nacionalnih manjina.Šta-više, ja sam malo gledao statistiku i podatke iz prošlosti. Do sada je Narodna skupština u prethodnih 11 saziva ukupno imala tri potpredsednika iz reda nacionalnih manjina to je bio gospodin Ištvan Išpanović, bio je gospodin Esad Džudžo, Džudžo, u to vreme Esad Džudžević i bila je gospođa Judita Popović. Od 1991. godine do današnjeg dana sada će Narodna skupština imati dvoje potpredsednika iz reda pripadnika nacionalnih manjina.Znači, još jednom da ponovim, poslanici Poslaničke grupe SVM će glasati za izbor gospodina Dačića, kao i za izbor predloženih potpredsednika kandidata za potpredsednike Narodne skupštine. Hvala. Hvala.